2010 г.: 1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, приет на първо четене на 4 февруари 2010 г. Едно пояснение: този законопроект мина на второ гласуване миналата пленарна седмица. Пропуснали сме една алинея в един от текстовете, която не е изчетена. По тази причина с допълнителен доклад трябва да разгледаме този законопроект. Затова предложението е това да стане непосредствено след приемането на дневния ред и програмата за тази седмица. 2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. 3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация. 4. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници. 5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. 6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото. 7. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал. 8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. 9. Проект за решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Вносители: Искра Фидосова и Тодор Димитров.

10. Проекти за решение за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители: Лютви Местан, Христо Бисеров и Четин Казак от името на Парламентарната група на ДПС; Волен Сидеров от името на Парламентарната група на „Атака”; Искра Фидосова и Тодор Димитров от името на Парламентарната група на ГЕРБ – като точка втора за 21 май 2010 г., петък. Очаква се предложението на Парламентарната група на Синята коалиция. 11. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2009 г. 12. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. 13. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г. 14. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. 15. Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН

16. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища. 17. Парламентарен контрол. Подлагам на гласуване проекта за програма за работа на Народното събрание за периода 19-21 май 2010 г.

От името на Парламентарната група на Коалиция за България е постъпило предложение на основание чл. 43, ал. 3 от правилника в срока, предвиден по този текст – за провеждане на изслушване по реда на чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, на заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно въздействието на кризата върху социално-икономическата ситуация в страната, подготвените антикризисни мерки и текущото изпълнение на бюджета за 2010 г.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За поредна седмица Парламентарната група на Коалиция за България прави това предложение за изслушване на министър-председателя и на няколко министри, защото за поредна седмица това е тема № 1 за българските граждани, а именно за проявленията на кризата и за мерките, които се очаква правителството да предприеме срещу нея. За поредна седмица също така сигналите, които идват от управляващите, са разнопосочни – за съкращаване на разходите, което означава уволнения, за актуализация на бюджета, за увеличаване на пенсионната възраст. Общото между тези предложения е, че всички те касаят трудови и осигурителни права на хората, че всички те с най-голяма сила ще засегнат най-нискодоходните групи, социално слабите, хората в неравностойно положение, пенсионерите. Хората искат да знаят какво ще предприеме правителството срещу кризата, дали ще има уволнения, дали ще се съкращават разходите на спешните центрове и дали ще могат да се пенсионират. Неизвестността поражда несигурност и напрежение в българското общество. Затова е редно министър-председателят, икономическият министър, финансовият министър и социалният министър да дойдат тук, в пленарната зала, и да отговорят на въпроса какво ще предприеме правителството срещу развихрящата се криза в България. тази седмица да подкрепите нашето предложение и да осигурим присъствие на представители на управляващите утре, като точка първа от дневния ред, и от тази най-висока трибуна българските граждани да получат отговор на всички тези вълнуващи ги въпроси. Благодаря. Подлагам на гласуване предложението на Коалиция за България за провеждане на изслушване по реда на чл. 99 от правилника на премиера,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да предложа да отпадне т. 2 от дневния ред, а именно второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Аргументите ми са два. Единият – както знаете, Коалиция за България е внесла питане до Конституционния съд за това изобщо може ли по този начин да се прекратяват мандати в регулаторни органи и ако ние сега приемем този закон, а Конституционният съд има друго решение, ще се окаже, че всъщност излишно сме се занимавали с този законопроект. Вторият ми аргумент е, че в момента текат конкурси и за избор на генерални директори и на радиото, и на телевизията. Нека те да завършат при този състав на Съвета за електронни медии, защото иначе, ако много бързаме в момента да променим неговия състав, ще остане ясното съмнение за политическа намеса от страна на мнозинството при подмяна или съкращаване на състава на членовете на СЕМ, а съответно това ще повлияе и върху избора на директори на Националното радио и Националната телевизия. Така че моля ви да подложите на гласуване отпадането на т. 2 от дневния ред. Благодаря. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Курумбашев от гласуваната и приета програма да отпадне т. 2 – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Моля, гласувайте.

на ДПС. Едното предложение е подписано само от госпожа Валентина Богданова и е заведено със самостоятелен № 054-07-36 на 18 май в 15,44 ч., а преди това, в 15,39 ч., с № 054-02-45 е постъпило предложение от народни представители

се внася проект за решение за създаване на временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература за випуск 2010 с мотиви към проекта за решение. Молят проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред. Заповядайте, госпожо Богданова.

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в програмата на Народното събрание за тази седмица да бъде включен като точка в дневния ред проект за решение за създаване на временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждане на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Колеги, мисля, че подобно предложение, подкрепено от 51 народни представители, не се нуждае от сериозни аргументи. Защото вече близо седмица в публичното пространство се коментира един проблем, който носи особена обществена стойност. Проблемът, свързан с възможни нарушения, съмнения за сериозни пробиви в системата при организацията на българските държавни зрелостни изпити, битува в публичното пространство и той засяга интересите на 70 хиляди български зрелостници, на техните родители и близки, на техните учители, свързан е с тяхното самочувствие, с тяхното отношение към държавните институции и респекта им към законите. Аз си давам сметка, че Министерството на вътрешните работи е заявило желание и вече работи по проверката. Министерството на вътрешните работи обаче може да намери евентуалния виновник. Вътрешната проверка на Министерството на образованието според заместник-министър Коджабашиева тази сутрин не сочи виновни, няма и съмнение за наличие на проблем. Само че той е факт. Работа на Народното събрание и на тази временна анкетна комисия е да установи каква е организацията на държавните зрелостни изпити в Република България, какви са системите за контрол на Министерството на образованието, младежта и науката, какви допълнителни дейности, предвидени в действащото законодателство в областта на народната просвета, трябва да бъдат извършени, за да бъдат разсеяни всякакви съмнения, че в българското образование образование външното оценяване, заявлението за бъдещето трябва да бъде оспорвано. Затова, госпожо председател, предлагам да подложите на гласуване това мое предложение. Моля колегите да излязат извън политическото говорене,

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Миналата сряда на основание чл. 26, ал. 5, една трета от членовете на Вътрешната комисия внесохме надлежно предложение за свикване на извънредно заседание или на редовно заседание, както е предвидено в правилника, да изслушаме господин Ваньо Танов за контрабандата. Оттогава нещата доста се поразвиха, много се заговори за тази контрабанда, вътрешният министър каза някои работи по темата контрабанда, обаче заседание няма. Аз Ви моля в качеството Ви на председател да вземете мерки да се изпълни чл. 26, ал. 5: „Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата информация, както и да отговарят на поставените им въпроси срок до 7 дни от отправянето на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.”. Аз няма да коментирам, че същото май се получава и в Комисията по бюджет и финанси, където група народни представители също е внесла такова искане.

Да разговаряте с председателя на комисията и, ако той не може да доведе лицето Танов, служителят Танов, Вие да предприемете мерки, да се обадите на министър-председателя, чиято функция е, шефът на митниците да дойде в Народното събрание и да отговаря пред Вътрешната комисия.

искам да Ви зачета чл. 9, ал. 1 – „Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията: ... 3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители”. Искам да кажа, че в Комисията по бюджет и финанси повече от една трета от народните представители поискаха изслушване на министър-председателя и на министъра на финансите по антикризисните мерки на правителството. Това се случи точно преди една седмица. В раздадения ни днес дневен ред на комисията такава точка не е включена. Затова Ви моля да упражните правата си по чл. 9 и да осигурите дейността на комисията в съответствие с Правилника на Народното събрание. Благодаря ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да зачета ал. 5 на чл. 26 от правилника, съгласно която по искане на една трета от членовете на комисията председателят й е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседания на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправянето на поканата. на поканата. Такова искане от една трета от представителите на комисията настина е входирано на 14 май 2010 г., така че към днешна дата даже не са изминали и тези 7 дни.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 12 май до 18 май 2010 г., както следва: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са комисията по правни въпроси и Комисията по здравеопазването. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение на Кодекса на труда. Вносители са Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители са Мая Манолова и група народни представители. Водеща Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Вносители са Мартин Димитров и Стоян Мавродиев. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители са Даниела Миткова и група народни представители. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Валентин Николов и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение

Съпътстващи са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители са Веселин Методиев и група народни представители. Проектът за решение е разпределен на Комисията по правни въпроси. Проект за решение за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител е Волен Сидеров. Проект за решение за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители са Лютви Местан, Христо Бисеров и Четин Казак. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература за випуск 2010 г. Вносители са Валентина Богданова и група народни представители. Проект за решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Вносители са Искра Фидосова и Тодор Димитров. Проект за решение за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители са Искра Фидосова и Тодор Димитров. В понеделник, В понеделник, на 17 май 2010 г., е раздаден на народните представители по парламентарни групи Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приети на първо четене на 14 май 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене. На 13 май 2010 г. от Националния статистически институт са получени резултати от статистически изследвания, които са предоставени с писмо на председателя на Народното събрание, на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и на Комисията по труда и социалната политика. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 17 май 2010 г. от Националния статистически институт са получени резултати от статистически изследвания за въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2009 г., които са предоставени с писмо на председателя на Народното събрание и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! При разглеждането и гласуването на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г. и и гласуван на второ четене от Народното събрание на 13 май 2010 г., не е четен и гласуван текстът на ал. 2 на чл. 82, съдържащ се в § 62.

случаите по чл. 22, т. 2 и чл. 24, т. 2 от Регламент 1013/2006 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед нотификатора да транспортира отпадъците обратно в Република България и да ги третира по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъците до крайното му местоназначение. (2) случаите по чл. 24, т. 3 от Регламент 1013/2006 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед получателя да третира отпадъците по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъци до крайното му местоназначение. (3) Заповедта по ал. 1 се изпраща на нотификатора, а в случаите по ал. 2 – на получателя, по реда на ГПК.

по задълженията съгласно ал. 1 и 2 са поети от министъра на околната среда и водите, те подлежат на възстановяване в пълен размер от виновното лице, съгласно ал. 1 и 2.” Благодаря Ви, господин Пейчев. С една корекция в ал. 3 да бъде изписано Гражданския процесуален кодекс, за да има симетрия с Административнопроцесуалния кодекс. Вие го прочетохте с абревиатура.

С доклада на комисията ще ни запознае народният представител Гинче Караминова.

уважаеми колеги! На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде допуснат в пленарната зала Димитър Дерелиев – заместник-министър на културата. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-38, внесен от Силвия Хубенова и група народни представители на 28 април 2010 г. Проект – второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за заглавието на закона и предлага следната редакция: „Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията”. Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията с редакцията на названието на закона, така както беше предложено. Гласували

„Чл. 24. (1) Съветът за електронни медии се състои от пет члена, които се избират от Народното събрание. (2) Всяка парламентарна група може да предложи не повече от две кандидатури за член на СЕМ.”

Аз искам да обоснова моето предложение, което променя досега съществуващото, тоест да има квоти в СЕМ. Двадесет години съществуват квоти в различни органи, било то регулаторни, било Централна избирателна комисия. Ето защо смятам, че е крайно време да се сложи край на тази порочна практика. Защо? Защото суверенът, който носи отговорност за законодателната дейност в областта на медийното законодателство е Народното събрание. СЕМ се отчита пред Народното събрание, не се отчита пред Президента. Президентът по Конституция няма никакви права, свързани с медиите, с медийното законодателство. ние предлагаме това, което е най-прозрачно, най-принципно – да се избира от парламента. Всяка парламентарна група да има право да предлага не повече от две кандидатури от две кандидатури и да бъде гласувано от парламента. Според мен, това е най-чисто, най-прозрачно при самото вземане на решение. Искам да кажа на колегите от ГЕРБ,

имало такова предложение и Конституционният съд се е произнесъл за незаконосъобразност. Аз прочетох решението на Конституционния съд и то е изцяло в моя подкрепа, защото тогава предложението е било

Решението на Конституционния съд е, че не може министър-председателят да предлага квота и, че по този начин ще се наруши плурализмът при вземането на решенията на НСРТ, което е изцяло в моя подкрепа, тъй като всички парламентарни групи имат предложения и могат да бъдат гласувани в пленарна зала. Тоест квотният принцип е наистина нарушение на правата, които са дадени по Конституция за Закона за радио и телевизия. Там никъде не е записано „президент”, никъде не

трябваше да съществува и отчет на СЕМ. Както виждаме, тази седмица няма и отчет на СЕМ. Защо няма такъв?!

Членовете на СЕМ се избират за срок от шест години.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

Гласуваме § 3 по вносител, подкрепен от комисията.

като чрез жребий се прекратява мандатът на един от членовете, избрани през 2010 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 4, която по принцип подкрепя текста на вносителя.

КАРАМИНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция: „§ 5. В 10-дневен срок от влизане в сила на този закон мандатът на един от членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Президента се прекратява чрез жребий.”

От името на комисията докладва председателят й господин Мартин Димитров.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на

параграфи с номерация по вносител 33 и 34, които комисията подкрепя по съдържание и получават нова номерация, съответно § 32 и 33 по комисия.

§ 35: „§ 35. Член 37 се изменя така: „Чл. 37. (1) При ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране или отнемане на акредитацията лицето е длъжно да върне в агенцията оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него в 14-дневен срок от получаването на заповедта по чл. 35, ал. 1. Лице със спряна или отнета акредитация е длъжно да спре позоваването си на акредитацията, независимо дали е оспорило или не заповедта. (2) Лицето, чиято акредитация е с ограничен или временно ограничен обхват, получава сертификат за акредитация и приложението към него с ограничен или временно ограничен обхват.” Има ли съображения по така предложената редакция на § 35? Няма. Подлагам на гласуване § 35 по предложение на комисията и номерация на комисията.

Лице, чиято акредитация е отнета, може да кандидатства отново за акредитация не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация. (2) Орган по сертификация, чиято акредитация е отнета, трябва да оттегли/прекрати всички сертификати, предоставени под акредитация в рамките на два месеца от датата на отнемане. Органите по сертификация трябва да представят в агенцията списък на предоставените от тях сертификации с доказателства за тяхното оттегляне/прекратяване.”

Който не изпълни задължението си по чл. 37, ал. 1, като не върне оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.” Гласуваме предложението за редакция на § 38 по комисия.

Параграф 1

Който извършва дейност по акредитация на органи за оценяване на съответствието в нарушение на разпоредбата на чл. 2, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер 50 000 лв.” лв.” (2) При повторно или системни нарушения наказанието по ал. 1 е глоба или имуществена санкция в размер 75 000 лв. (3) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. (4) Наказателните постановления се издават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от него длъжностни лица.” становища по редакцията на предложения § 40 от комисията? Няма. Гласуваме § 40 по предложението на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 41: „§ 41. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”. 2.

За целите на този закон се прилагат и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008”.” Становища няма. Гласуваме § 41 в редакцията на комисията.

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на подразделението и на § 43, който става § 42, в редакция на комисията.

Протоколи и/или сертификати, издадени от органи за оценяване на съответствието, които са акредитирани от местни и външни органи по акредитация преди 1 януари 2010 г., могат да останат валидни до изтичане на срока им, но не по-късно от 31 декември 2014 г. В този срок акредитираните органи за оценяване на съответствието могат да извършват надзорни проверки за потвърждаване на валидността на документите, без те да подновяват или удължават срока им с акредитацията преди 1 януари 2010 г. 2. Документите за акредитация на органи за оценяване на съответствието, издадени от местни и външни органи по акредитация преди 1 януари 2010 г., могат да останат валидни до изтичане на срока им, но не по-късно от 31 декември 2014 г. В този срок валидността им може да се потвърждава чрез надзорни оценки от акредитиралите ги органи, без тези органи да подновяват или удължават срока им на валидност”.

Протоколи и/или сертификати, издадени от органи за оценяване на съответствието, които са акредитирани от местни и външни органи по акредитация преди 1 януари 2010 г., могат да останат валидни до изтичане на срока им, но не по-късно от 31 декември 2014 г. В този срок органите могат да извършват надзорни проверки за потвърждаване на валидността на документите, но не могат да ги подновяват или да удължават срока им. (2) Документите за акредитация на органи за оценяване на съответствието, издадени от Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване преди 01.01.2010 г., могат да останат валидни до изтичане на срока им, но не по-късно от 31.12.2014 г.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 43: „§ 43. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон дейността по акредитация да се приведе в съответствие с неговите изисквания”.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата по отношение на предложението, което се прави за Преходна и заключителна разпоредба, § 44. По този параграф двамата с колегата Мартин Димитров имаме предложение. Предложението по същество означава прилагане на текст, който директно съществува в Регламента на Европейската комисия. Това е Регламент № 765 от 2008 г. на Европейския съюз. Текстът на Регламента, който е дефиниран в чл. 39 като преходна разпоредба гласи, че сертификатите за акредитация издадени преди 1 януари 2010 г. могат да останат валидни до датата на изтичането им, но не и след 31 декември 2014 г. Текстът е изключително ясен и с предложението, което се прави от вносителя, имам предвид Министерския съвет, се обезсилва Преходната разпоредба в Регламента. Преди всичко се заявява, че с думите „могат да останат валидни” Регламентът дава основание за вземане на друго решение. Регламентът дава това основание, но не на администрацията, която ще прилага закона. Регламентът дава това основание на лицата, които са получили сертификатите за акредитация. Тяхно право е да решат дали сертификатите за акредитация, които са им били издадени преди 1 януари 2010 г. те биха желали да ги запазят при изричното условие, че те ще бъдат валидни единствено за територията на България или поради дейността им те искат да им се издаде сертификат от Националната служба за акредитация и да направят преди 31 декември 2014 г. съответните постъпки. По този повод от вносителите имаше писмо, което беше изпратено до Европейската комисия. От Европейската комисия беше получен отговор, подписан от Анабел Бревка, която е от Главна дирекция „Предприятия и индустрия”. Там тя се позовава на факт, който е безспорен, че издадени акредитации от друга алтернативна служба, това е Българската служба за доброволна акредитация и

Алтернативната организация, която е издавала акредитации, валидни на територията на страната, обаче е призната от българския съд и впоследствие e потвърдено от Комисията за защита на конкуренцията.

е уреден в чл. 39 от регламента и не следва да се урежда по друг изричен начин в закона. Тоест те считат, че направеното предложение от вносителя не е нужно да бъде прието и съответно да съществува в закона. И накрая, пред мен е и становище от съветник в дирекция „Законодателна дейност и европейско право”, което е официално заведено до председателя на Народното събрание. В него той излага подробно аргументите, поради които не би трябвало да се отменя даденият от регламента преходен период до 31 декември 2014 г. и реално да се замества с един двумесечен срок, в който трябва да започне пререгистрация. Нещо повече, като имам предвид колко бавно се придвижваха подобни процедури и как изведнъж на една голяма група

не рушете доверието, което бизнесът все още съхранява към вас. По тази причина апелирам енергично към вас да подкрепите предложението, което правим с господин Мартин Димитров, което реално прилага Преходната разпоредба на европейския регламент от 2008 г. Благодаря ви. Няма. Изказване? Заповядайте, госпожо Янева.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Още веднъж пред вас искам да аргументирам моето предложение, свързано с въвеждане на преходен период, като още в началото искам да кажа, че подкрепям всички аргументи на моите колеги Иван Иванов и Мартин Димитров. Вие чухте, че двете предложения са идентични по същество. В моето предложение е малко по-ограничено, тъй като касае само Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване, докато тяхното предложение е за всички вътрешни и външни органи. Предварително искам да кажа, че ако подкрепите техния вариант, няма да се разсърдя. Много аргументи бяха изказани. Искам да кажа, че наистина трябва да се възползваме от възможността на чл. 39 от Регламент № 765 на Европейския парламент, който наистина дава възможност да въведем този петгодишен преходен период. Защо ни е необходим този преходен период? той ще се отрази изключително лошо и зле на българския бизнес и по различни оценки ще засегне над 7000 български фирми. Мисля, че в условия на криза не бива с невъвеждането на този петгодишен гратисен период да създаваме допълнителни пречки пред българския бизнес. Уважаеми колеги, в нашата комисия, лично до мен, постъпиха възражения от много фирми. Аз предполагам, че и вие сте ги получили. искам да подкрепим предложението, което сме направили, най-вече за да не пречим на българските фирми. Благодаря за вниманието. Има думата народният представител Валентин Николов. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз лично мисля, че това не трябва да се подкрепи поради следните причини. Има страни в Европейския съюз, където е имало повече от една акредитираща институция, но те са били членове на ЕА, докато при нас е прецедент прецедент - фирмата, която е регистрирана в съда, и в момента има процедура за отмяна именно на това съдебно решение. Ще направим прецедент, като дадем гратисен период, при условие че тя не е член на ЕА, а директивата точно казва, че всички трябва да са членове на ЕА. На това отгоре си мисля по списъка, който беше даден, че фирмите, които са акредитирани от тази фирма, са близо 70, а не 7000. Те ако са сертифицирали други фирми, това е друг въпрос, но приблизителната бройка е 70, така че не виждам да създадем някакъв кой знае какъв проблем. Ако допуснем да гласуваме този член, ще направим така, че акредитациите да важат само в България и никъде другаде в Европейския съюз, затова ви призовавам да гласуваме „против”. Благодаря ви.

Това е въпрос, който решават други органи, независими в нашата страна. По-скоро важното за нас е какво правим с тези фирми, които са получили сертификати

регламентът ни дава това право и ние можем да го приемем. Аз пак поставям въпроса: искаме ли в условията на криза да пречим на бизнеса, или искаме поне малко да му помогнем, за да може да работи по-добре? Това е големият въпрос, всичко друго ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за други изказвания? Няма. Уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов,

Сега ще подложа на гласуване предложението на народния представител Анна Янева, което комисията не подкрепя.

имате думата, господин Белишки. 002-02-12, внесен от Министерския съвет на 22 март 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници, внесен от Министерския съвет на 22 март 2010 г. На заседанието присъства Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна” на Министерството на образованието, младежта и науката. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от страна на вносителя от господин Любомир Йосифов. Европейската организация за разработване на метеорологични спътници е учредена с конвенция от Женева, влязла в сила през 1986 г. Основната цел на организацията е непрекъснато осигуряване на спътникови снимки и текущи метеорологични данни за времето и климата. Република България се присъединява към Европейската организация като асоцииран член през през 2005 г. Българското сътрудничество се осъществява чрез Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Затова от името на българското правителство споразумението за сътрудничество се подписа от председателя на БАН. Споразумението Споразумението предвижда за 2010 г. България да стане пълноправен член. Поради влошените финансови параметри на бюджета на БАН не може да бъде осигурена необходимата за пълноправно членство на България вноска в размер на 1 млн. 800 хил. евро. В тази връзка са проведени преговори и е получено съгласие за продължаване на асоциираното членство за още две години, през които България ще внесе общо 400 хил. евро. По тази причина се налага Народното събрание да приеме Изменение на Споразумението. В дискусията се включиха народните представители Огнян Стоичков, Станислав Станилов и Алиосман Имамов. Те поставиха въпроса, че липсата на пълноправно членство не позволява на България да бъде допусната до цялата база данни на Европейската организация с всичките научни разработки, които съществуват там. Подчертано бе, че пълноправните членове на Европейската организация организация имат достъп до програмите, които се финансират от Европейския съюз, докато асоциираните нямат това право. Вносителите нямат информация за какви проекти по европейски фондове България няма да може да кандидатства през следващите две години. Народните представители изразиха съжаление, че независимо от кризата не е осигурена необходимата за пълноправно членство сума, напротив, при гласуването на Закона за държавния бюджет от БАН са извадени 5 млн. евро. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с единодушен резултат 15 гласа „за” Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници, № 002-02-12, внесен от Министерския съвет на 22 март 2010 г.”. Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ! „На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. В изпълнение на решението по т. 1 от Протокол № 39 от заседанието Министерския съвет на 7 октомври 2009 г., председателят на Българската академия на науките е провел разговори и подписал от името на българското правителство Изменение на Споразумението за сътрудничество на правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници при условие за последваща ратификация. Продължаването на срока на действие на Споразумението е необходима стъпка за продължаване на достъпа до качествена спътникова метеорологична информация, която е от съществено значение за изготвянето на високонадеждни и с висока достоверност метеорологични прогнози, както и за интегрирането на Националния институт по метеорология и хидрология в общоевропейските инициативи.

След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници.” Благодаря. Благодаря. А сега с доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Искра Фидосова.

на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници, № 002-02-12, внесен от Министерския съвет. „На свое заседание, проведено на 25 март законопроекта. На заседанието присъстваха представители на Министерството на образованието, младежта и науката господин Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна”, и госпожа Мария директор на дирекция „Висше образование”. От името на вносителите проектът за решение бе представен от господин Любомир Йосифов. Министерството на образованието, младежта и науката предлага да се продължи с още две години срокът на действие на съществуващото споразумение, което е необходимо за продължаване на достъпа до качествена спътникова метеорологична информация, която ще позволява изготвяне на високонадеждни и достоверни метеорологични прогнози, а също и интегрирането на Националния институт по метеорология и хидрология в в общоевропейските инициативи. След проведената дискусия единодушно с 18 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на

Господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на вносителя бих искала да се обърна към уважаемите народни представители за подкрепа на предложението, което сме внесли във връзка с необходимостта от ратифициране на споразумението, което е подписано от акад. Съботинов след съответното надлежно обсъждане и проучване, което е направено. Всички знаят, че Националният институт по хидрология има нужда от тези надеждни метеорологични данни и изключително важно е продължаването на срока на споразумението. Предложението, което сме направили, е съобразено с финансовата обосновка. Всички знаете, че в случай на пълноправно членство размерът на вноската, която би следвало да направи страната ни, е 1 млн. 802 хил. евро, като първоначалната встъпителна вноска е в размер на 1 млн. 177 хил. евро. С анекса, който се предлага в случая, който ние внасяме с молба за ратифициране, вноската на Република България за 2010 г. ще бъде 387 хил. лв., а за 2011 г. – 5011 559 лв. докладите на председателите на комисии, които са обсъждали и разглеждали споразумението, което е подписано, бяха посочени точните аргументи за необходимостта от ратификация и затова потвърждаваме внесеното предложение и очакваме вашето положително решение. Благодаря ви. Няма. и Европейската организация за развитие на метеорологичните спътници, № 002 02 12, внесен от Министерския съвет на 22 март 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. За процедура – заповядайте, господин Стоичков. Уважаеми господин председател, моля на основание чл. 70, ал. 2 от нашия правилник да подложите и на второ гласуване законопроекта, тъй като не бяха направени предложения за изменение и допълнение. Благодаря. Уважаеми народни представители, направена е процедура от народния представител Стоичков за второ гласуване. Моля, гласувайте това предложение.

за ратифициране на Изменение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници, № 002-02-12, внесен от Министерския съвет на 22 март 2010 г.”. Благодаря.

Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за развитие на метеорологичните спътници, № 002 02 12, внесен от Министерския съвет на 22 март 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми народни представители, направено е предложение за допуск в залата. Моля, гласувайте.

Желания за изказване? Няма. Подлагам на гласуване текста на

Предложение от народния представител Явор Нотев - § 3 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Иван Николаев Иванов - § 3 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. чл. 290 се правят следните допълнения: 1. В ал. 2, т. 5 накрая се добавя „след одобряване от комисията”. 2. Създават се алинеи 8 и 9: „(8) Комисията одобрява проекта на годишен бюджет на фонда или го връща за преработване, когато противоречи на разпоредбите на този кодекс и подзаконовите актове по прилагането му, застрашава финансовата стабилност на фонда или интересите на лицата, които имат право на вземане от фонда или когато административните разходи на фонда са необосновано завишени, като дава задължителни указания. (9) Когато до началото на съответната година няма приет годишен бюджет на фонда, до неговото приемане, разходите на фонда се извършват до размера на тези за съответния период на предходната година. При възникване на необходимост от извършване на разходи с по-висок размер, управителният съвет ги извършва след разрешение на комисията.” Желания за изказване? Господин Иванов, заповядайте. Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, направил съм предложение за отпадане на § 3 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.

защото се предлага годишният бюджет и годишният финансов отчет на фонда да се одобряват от Комисията за финансов надзор. Комисията впоследствие прие текст, който смекчава предложението на вносителя, но остават основно някои въпроси, на които аз нямам отговор. Първо, защо е необходима тази поправка? Има ли до момента нещо, което да не функционира добре в дейността на фонда? Ако има, да ни се каже тук, от трибуната, има ли нарушения, злоупотреби или каквото и да било друго. Второ, нека не забравяме, че фондът като такъв е създаден като изцяло фонд с независим статут, който няма нищо общо финансово с държавата и единствената връзка, която се осъществява с държавните институции, това е с Комисията за финансов надзор, но тази връзка е осъществена съвсем правомерно от правилника на фонда. Там този правилник се приема именно от Комисията за финансов надзор. Нужно ли е при това положение, след като правилникът е приет именно от Комисията по финансов надзор и фондът функционира изцяло по правилника и няма никакви нарушения, да се въвеждат допълнителни контролни механизми? Кому е нужно и защо? Не е описана такава необходимост. Казва се единствено да се уеднаквят изискванията към Гаранционния фонд с Фонда за компенсиране на инвеститорите. Но Фондът за компенсиране на инвеститорите е със съвсем различен статут. Не искам тук да ви запознавам с този втори фонд. Това по-скоро е използвано като някакъв мотив само и само, за да има мотив, за да се направи това предложение. Накрая, което не е без значение, няма никакво европейско изискване в европейска директива или в европейски регламент, който да изисква да има именно такъв механизъм. Изхождайки от обстоятелството, че фондът има независим статут, че нарушение в неговата работа не е имало,

така наречено от вас, ограничение бяха обяснени подробно от представителите на членовете на Комисията за финансов надзор. Причината стана ясна, а това е, че за 2009 г. бюджетът е бил необосновано завишен. преговори между тях, фондът се съгласява да намали разходите, обаче оттам насетне идва въпросът ако това започне да се повтаря. В същия момент имаме ограничение в самия правилник, където имаме – от какво трябва да се финансират административните разходи. В проекта проекта за новия § 3, когато се констатират необосновано завишени разходи, тогава комисията има право да приеме

фонда, нито пък на изплащаното от него обезщетение, просто цели едно регулиране на необоснованото завишаване на административните разходи, което е забелязано през последната година. Също така средствата, с които разполага фондът,

Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз действително приемам репликата съвсем добронамерено. Считам обаче, че не може една законова промяна да бъде извършена с единствения си мотив на завишаване на разходи в предшестващата година на един орган, който по статут е независим. Друг е въпросът, че може да се упражни много по-силно взаимодействие с фонда чрез комисията, без това да намира отражение в закона. Може да се промени дори правилникът. Той е подзаконов нормативен акт. Разбрах от

без даже да е гласувана тази поправка в закона, чрез взаимодействие между комисията и фонда разходите да бъдат намалени. Самата Ваша реплика показва, че при това положение не е необходима законова поправка. И не на последно място, всички функции, които изпълнява фондът относно изплащане на обезщетение в случаи на пътнотранспортни произшествия, когато не са покрити – няма сключена или действаща задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, изплащане на обезщетение към други страни, външни

Няма.

гласуване, тъй като те са идентични. Гласували 85 народни представители: за 27, против 43, въздържали се 15. Предложението не е прието.

Има ли желание за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията да се създаде § 4, който беше изчетен. Моля народните представители да гласуват § 4.

Уважаеми народни представители, имам удоволствието да ви съобщя, че гост на Народното събрание днес е госпожа Роберта Стивънс – президент на Американската библиотечна асоциация и ръководител на Направлението на Конгресната библиотека на

Благодаря ви. Обявявам 30-минутна почивка. Продължаваме